в редакцията по доклада на комисията.

Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 104, така както е по доклад.

Изказвания? Няма. Гласуваме чл. 70 в редакцията му по доклада на комисията.

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция

Изказвания? Няма. Гласуваме чл. 70 в редакцията му по доклада на комисията.

Няма. Подлагам на гласуване чл. 66 в редакцията по доклада на комисията.

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.

„Преходни и заключителни разпоредби”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздела.

Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване § 5 в редакцията му по доклада на комисията.